L 153: Forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig?

om at komme til Folketingssalen.

Afstemningen er afsluttet.

Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører er fra Socialdemokratiet, og det er hr. Leif Lahn Jensen. Tusind tak for det. Vi har jo som beskæftigelsesordførere stået her i salen nogle gange under coronakrisen for at sikre både lønmodtageres og virksomheders mulighed for at komme så godt som overhovedet muligt gennem den her svære tid. Vi skal sikre, at så mange lønmodtagere som muligt beholder deres job, og samtidig med det skal vi sikre, at de ansatte, som arbejder på en virksomhed, der har det svært, også bliver hjulpet så godt, som vi nu kan hjælpe dem. Men det kan ikke undgås, at der er virksomheder, som bliver ekstra hårdt ramt af sygdom, eller som har karantæneramte medarbejdere, eller virksomheder, som er ekstra presset i de her tider. Det kan være inden for sundhedsvæsenet, politiet eller andre offentlige myndigheder samt enkelte private firmaer, eksempelvis inden for fødevarebranchen. Disse virksomheder skal stadig væk fungere – det er utrolig vigtigt for os, det er vigtigt for samfundet i den her tid. Og mange af dem har også en del medarbejdere, som bare ikke kan undværes. Derfor er det også vores opgave at sikre, at disse virksomheder har den fleksibilitet, de har brug for, så de stadig væk kan fungere i dagligdagen. Lovforslaget betyder, at er der væsentlige årsager til, at en virksomhed mangler særlig arbejdskraft grundet corona, kan ferie, som skulle holdes i dette ferieår, udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Det kan gælde ferie, som er fastlagt, og ferie, som ikke er fastlagt. Her vil det jo altid være det bedste at gøre, som man plejer, altså at aftale dette mellem arbejdsgiver og ansatte, men det kan også ske efter pålæg fra arbejdsgiveren. Her vil eventuelle udgifter for en planlagt ferie så også pålægges arbejdsgiveren. Der er som med de andre hasteforslag tale om en midlertidig ordning, og den vil kun gælde for den ferie, der er optjent i ferieåret 2019-20, og som skal afholdes inden den 1. maj og det korte ferieår fra den 1. maj til den 31. august i år. Socialdemokratiet støtter forslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører er fra Dansk Folkeparti, og det er hr. Bent Bøgsted. Tak for det. Der er ingen tvivl om, at vi befinder os i en helt ekstraordinær situation nu. Covid-19's indflydelse kan tydeligt ses på det danske samfund. En lang række forskellige områder skal derfor tilpasses, så vi kan håndtere denne usædvanlige situation. Mange ville nok ønske, at de kunne rejse på ferie netop i dette øjeblik måske til en anden verden, hvor der ikke findes corona – men vi kan desværre ikke rejse, og vi må og skal se udfordringen i øjnene. Utrolig mange danskere gør dagligt en kæmpe indsats for at bekæmpe corona, især på landets hospitaler. Dagligt udsætter de sig selv for smitte, og resultatet er desværre, at mange også risikerer at blive syge. Men der er også andre erhverv, som lige nu spiller en helt afgørende rolle, for at vi kan komme igennem denne krise, især transport-, fødevare- og dagligvarebranchen, som bl.a. bidrager til, at vi alle kan få de varer, som vi dagligt efterspørger. De er ligeledes ramt. De har travlt, fordi efterspørgslen stiger, og de er som os alle i risiko for at blive syge. På nuværende tidspunkt er vi mere end nogen sinde afhængige af alle dem, som hjælper i de kritiske funktioner. de kritiske funktioner. Kassedamen, som plejer at være eksemplet, skal, når vi taler om dem, der gør en ekstra indsats, i hvert fald have en tak med på vejen; dem, som bidrager til at få essentielle processer i samfundet til at køre som smurt, og også dem, som tager sig af vores syge og coronasmittede. Venstre kan derfor bakke op om lovforslaget, da det muliggør, at flere hænder kan hjælpe til i en periode, hvor vi har ekstra meget brug for alle. Samtidig er det for Venstre vigtigt, at arbejdsgivere og lønmodtagere i den private sektor får samme muligheder og vilkår for at benytte muligheden for udskydelse af ferie som arbejdsgivere og ordfører på udmærket vis har forklaret. Vi skal derfor afhjælpe den akutte efterspørgsel på særlig arbejdskraft, så vi forhåbentlig kan komme hurtigt igennem denne coronakrise, og derfor støtter Venstre op om lovforslaget. Tak. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er hr. Bent Bøgsted. Tak for det, formand. Jeg vil ikke gentage alt, hvad der er blevet sagt her af de to foregående ordførere, men det her har betydning for dem, der er i en situation, hvor de ikke har mulighed for at at kunne afholde den ferie, de har ret til, inden for ferieåret. Der er mange, der er under pres lige for tiden. Der er mange, der gør en ekstra indsats, og i den forbindelse er der også nogle, der simpelt hen udskyder deres ferie, fordi de ikke har mulighed for at afholde den. De føler sig også forpligtet til, at de skal gøre en indsats for Danmark for at få Danmark ovenpå. Derfor er det rimeligt, at det her lovforslag kommer igennem. Det vil betyde, at man kan udskyde den ferie, man ikke får afholdt, til næste ferieår. Det vil være til gavn for mange, for der er selvfølgelig mange, der er kommet lidt i klemme. Jeg synes sådan set, at hvis der var nogen, der havde lyst til det, kunne man måske også gøre det sådan, at man kunne få lov at få den ferie udbetalt, hvis det var det, man ønskede, frem for at holde den – når nu man ikke kan nå at afholde den. Jeg ved ikke, om beskæftigelsesministeren måske vil

Det kunne beskæftigelsesministeren måske sige noget om på talerstolen, altså om der var nogle muligheder for at gå den vej. Jeg skal ikke kunne sige, hvor mange der har lyst til at få den udbetalt; det kan også godt være, man er i den situation, at når man er ovre det her, har man simpelt hen bare behov for at få Men det kunne jo være, der var nogle, der gerne ville have den udbetalt i stedet for at udskyde den. Dansk Folkeparti kan støtte forslaget, men beder ministeren om at se på muligheden for, at folk selv skal kunne vælge, om de vil have ferien udbetalt frem for at afholde Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er hr. Torsten Mange virksomheder er under pres i de her tider, mest af alt fordi arbejdet bliver aflyst, men der er også nogle virksomheder, som i den her tid er særlig presset, fordi der er ekstra arbejde, der skal varetages. Og de virksomheder har brug for fleksibilitet, så nogle af deres medarbejdere kan udskyde ferien til næste ferieår. Det er jo, fordi der er hårdt brug for medarbejderne i virksomheden lige netop nu, og derfor er der en grund til også herfra at sige særlig tak til alle dem, der udsætter sig selv for eventuel smitte og varetager kritiske funktioner, som jo ikke kun er sundhedspersonale, men også alle dem, der f.eks. arbejder i transportbranchen, og alle dem, der arbejder i vores dagligvarebutikker. Jeg skal herfra meddele, at Radikale Venstre støtter forslaget. Mange bække små gør en stor å. Det tænker jeg tit på i de her uger, for initiativerne til at trække samfundet gennem krisen spænder vidt fra store økonomiske hjælpepakker til alle mulige praktiske foranstaltninger. De fleste initiativer skal holde hånden under virksomhederne og arbejdspladserne. Og i dag behandler vi så en lille, men vigtig brik. For der findes jo også brancher og firmaer, som i den kommende tid har ekstraordinært brug for deres ansatte. Jeg synes, det er flot, at parterne på arbejdsmarkedet finder sammen om løsninger, og gennem den her lov rækker lønmodtagerne en hjælpende hånd til firmaerne ved at acceptere, at feriedage udskydes. Den ekstra indsats fra de ansattes side viser samfundssind og en akut hjælp til virksomhederne. SF støtter lovforslaget. ferie er jo rigtig dyrebart for lønmodtagerne. Og særlig, når man har arbejdet længe og været under pres, betyder ferien ekstra meget. Derfor skal man tænke sig rigtig godt om, hvis man udskyder planlagt ferie. Men coronakrisen ændrer jo meget for mange, og velfærdens helte på sygehuse og plejehjem har samfundet brug for lige nu – det har de også til daglig. Det gør sig også gældende for hverdagens helte i butikker og andre samfundsnyttige funktioner. Vi har brug for dem lige nu, og derfor beder Folketinget om en mulighed for at fravige ferieloven, når væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med coronaen, at ferien kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Enhedslisten støtter forslaget, men vi vil gerne minde om, at velfærdens helte og hverdagens helte, hvis ferie vi nu giver mulighed for at udskyde, fortjener mere end et retorisk klap på skulderen. Vi skal huske, at de også har familier, at de gerne vil holde ferie med deres familier, at de kan løbe tør for energi. De har også brug for fridage. Når coronakrisen forhåbentlig snart er dæmpet, skal vi huske, at vi nu opdagede deres og deres uundværlighed, og vi skal vise, at vi værdsætter deres indsats gennem bedre løn- og arbejdsvilkår i fremtiden, gennem sikring af, at de har nok kollegaer til at udføre arbejdet og gennem anerkendelse af deres indsats. Vi skal simpelt hen give noget vigtigt tilbage, når vi har taget noget så vigtigt fra dem som deres ferie. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger. Den næste ordfører er fra Det Konservative Folkeparti, og det er hr. Niels Flemming Hansen. Værsgo. Kl. 12:37 (Ordfører) Niels Flemming Hansen (KF): Mange tak. Ingen af os havde set coronakrisen komme, heller ikke vores virksomheder, som i disse dage går igennem en endog ekstremt hård periode. Vi bliver nødt til at tage dette meget alvorligt, og for vores virksomheders eksistens er det en forudsætning for den velfærdsstat, vi har i Danmark i dag. Det her forslag giver arbejdsgiveren mulighed for at udsætte medarbejderes ferie, som er optjent i 2018, til afholdelse inden slutningen af det forkortede ferieår den 31. august 2020. Der er tale om medarbejdere, der er vigtige for arbejdspladsen sådan af driftsmæssige hensyn, da virksomheder og det offentlige kan havne i en situation, hvor de er nødt til at have mulighed for at trække på den nødvendige og specifikke arbejdskraft, som kan være så vital, bl.a. inden for sundhedsvæsenet og andre offentlige institutioner samt ikke mindst i vores virksomheder ude på det private arbejdsmarked, som er så langt nede i knæ, at de kan være tvunget til at have de rigtige medarbejdere til stede på det rigtige tidspunkt for alene at have en chance for at overleve at overleve i disse covid-19-tider. Derfor hilser vi forslaget meget velkommen og vil dermed sige, at det er vigtigt, at vi giver arbejdsgiverne langt bedre mulighed for at komme op i gear igen, når coronakrisen begynder at stilne af og vi skal have virksomhederne op på den store klinge igen. De skal have vagtplanerne til at hænge sammen, hvis vi skal have Danmark til at hænge sammen igen, og derfor støtter Det Konservative Folkeparti lovforslaget. Tak til den konservative ordfører. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars Boje Mathiesen. (NB): Endnu et tiltag for at adressere coronaproblematikken – jeg vil godt rose regeringen for at være handlekraftig også på det her område, så vi støtter det. Tak til ordføreren. Den næste ordfører er fra Liberal Alliance, og det er hr. Alex Vanopslagh. Også i Liberal Alliance støtter vi det her lovforslag. Det er godt, at nogle af de mennesker, der trækker et meget stort læs i de her dage, fordi det er nødvendigt for samfundet og for deres arbejdsgivere, hvad enten det er offentligt eller privat, kan holde noget ekstra ferie, som de ikke har kunnet holde nu her, senere på ferieåret, altså det nye af slagsen. Det mener vi er fornuftigt, og derfor bakker vi op om lovforslaget. Kl. 12:39 Første næstformand (Karen Ellemann): Tak til ordføreren. Da jeg ikke ser nogen ordfører fra Alternativet, vil jeg gerne give ordet til beskæftigelsesministeren. Mange tak til ordførerne for alle bemærkningerne og den meget brede opbakning, der er til lovforslaget her. Fra regeringens side er vi jo i sagens natur både glade for opbakningen til forslaget, men selvfølgelig også glade for, at vi overhovedet kan hastebehandle forslaget. Vi står, som alle ved, og som alle i øvrigt også har gjort gældende i deres ordførertaler, i en helt ekstraordinær situation. Vi har fra regeringens side iværksat en række tiltag for at afbøde de værste konsekvenser for at give tryghed til danske lønmodtagere og for at holde hånden under dansk økonomi. Med lovforslaget her sikrer vi, at ferie kan udskydes til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis ferien på grund af væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn som følge af covid-19 ikke kan holdes i ferieåret. Formålet med lovforslaget er at sikre særlig og nødvendig arbejdskraft til virksomheder, som på grund af covid-19 har ekstraordinært mange opgaver, herunder ikke mindst vores sundhedsvæsen, politiet og fødevareforsyningen. Desuden sikrer vi, at lønmodtagernes aflyste ferie kan afvikles på et senere tidspunkt, også selv om dette tidspunkt ligger i et nyt ferieår. Udskydelsen af ferien kan ske efter aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, og hvis det viser sig nødvendigt, kan det ske ved arbejdsgiverens pålæg. Lovforslaget giver også mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan aftale, i hvilke andre situationer i forbindelse med covid-19 der kan ske udskydelse af ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode. Det er i tråd med den aftale, der netop er indgået på det offentlige område om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19. Her blev parterne enige om at søge løsninger for medarbejdere, der afskæres fra at holde ferie, der ikke kan overføres til afholdelse i ferieåret 2020-21. Og det er nødvendigt, for påsken står for døren, og ferieåret slutter den 30. april, og det er ikke sandsynligt, at vi inden da er tilbage til den virkelighed, som vi kendte for bare en måned siden. Under behandlingen spurgte ordføreren for Dansk Folkeparti, hr. Bent Bøgsted, ind til muligheden for, at lønmodtagere kan få den udskudte ferie udbetalt. Forslaget giver i sig selv ikke mulighed for at få ferien udbetalt. I det omfang, lønmodtageren kan få ferien udbetalt efter ferielovens almindelige regler, kan ferien fortsat udbetales. Udbetaling af den femte ferieuge efter indeværende ferieårs udløb er derfor fortsat muligt, selv om ferien er udskudt efter forslaget, hvis altså betingelserne for udbetaling i øvrigt er opfyldt. Lovforslaget træder i kraft hurtigst muligt. Jeg er overbevist om, at vi med det her lovforslag og de øvrige tiltag kan være med til at få både arbejdsgivere og lønmodtagere bedre igennem den svære situation, vi står i. Det er også min forventning, at både arbejdsgivere og lønmodtagere på den baggrund fortsætter med at udvise det meget store samfundssind, vi ser i alle dele af det danske samfund lige nu. Jeg vil gerne takke for drøftelsen i dag og ser frem til den forestående behandling i udvalget.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 Det næste punkt på dagsordenen er: 5) 1. behandling af lovforslag nr. L 168: Forslag til lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet og af reglerne om begrænsning af butikkernes åbningstider i forbindelse med Coronavirussygdommen covid-19. Af erhvervsministeren til en start bede ordførerne på lovforslaget om at indfinde sig i Folketingssalen og ordførerne fra det forrige lovforslag, hvis ikke de er ordførere på dette lovforslag, om så at forlade Folketingssalen. Forhandlingen er åbnet. Den første ordfører er fra Socialdemokratiet, og det er hr. Orla Hav. Velkommen. Det er jo ikke nogen hemmelighed at sige, at det på alle måder er en underlig tid, som sætter det danske samfund under et voldsomt pres, det bærer de forslag, som er fremsat her i salen, jo også præg af, altså at de er forsøg på at lette det pres på hele vores samfund. Det forslag, som vi skal debattere for nærværende, omfatter to elementer af årsregnskabsloven, hvor det ene er at give virksomhederne mulighed for at udsætte aflæggelsen af årsregnskab i en periode på 2 til 3 måneder. Det skulle ellers have fundet sted den 31. maj her i 2020, men med lovforslaget her får virksomhederne mulighed for at bruge deres kræfter på at sikre, at virksomheden også består, når vi kommer på den anden side af denne sundhedskrise, som vi er ude i på nuværende tidspunkt, og som jo smitter voldsomt af på vores erhvervsliv. Vi synes, det er et fornuftigt element at have med inde, at vi rækker erhvervslivet en hånd på den her måde, også sådan arbejdsmæssigt. Så kan jeg jo se, at der – undskyld undskyld mig udtrykket – er kommet en gammel traver ind i det, altså at lukkeloven næsten skulle være årsagen til alverdens ting og sager. Nu lemper vi så lidt på det, hvor den rest, der er tilbage af lukkeloven, kan få lov til at stå sin prøve, og det her også kan være med til at lette på den måde, som forbrugerne, som borgerne, og som virksomhederne håndterer handelen på. Det har vi nikket ja til, og det er vi også indstillet på at sige ja til i det efterfølgende stykke arbejde. Så vi anbefaler lovforslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er hr. Torsten Schack Pedersen. Velkommen. Kl. 12:46 (Ordfører) Torsten Schack Pedersen (V): Tak for ordet. Det er endnu et forslag blandt mange, som har til formål at bringe os som samfund så godt igennem coronakrisen som overhovedet muligt, med to elementer, som også den socialdemokratiske ordfører redegjorde for. Den første del handler om at give noget mere fleksibilitet, i forhold til hvornår virksomhederne skal indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Der er rigtig mange virksomheder, der er ekstremt presset i øjeblikket, og lovforslaget lægger op til at give lidt ekstra tid – 2 til 3 måneder ekstra – til at få udarbejdet årsregnskaber og få dem sendt ind. Det tror jeg giver en lille smule ro derude i virksomhederne, hvor opgaverne er mange og bekymringerne er store. De hjælpepakker, vi laver, kræver i øvrigt også for en rækkes vedkommende en vis involvering af revisorer, der er simpelt hen en udfordring i at sikre, at der er den fornødne arbejdskraft blandt revisorer til rådighed. Så det er ganske fornuftigt, at ministeren får den beføjelse til at skubbe tidsfristerne. Jeg har såmænd også tidligere selv skrevet over til ministeren om forslaget, for jeg hørte fra mange virksomheder og revisorer, at det ville være hjælpsomt. Så den del støtter vi naturligvis. Den anden del af lovforslaget, som er en som er en lempelse af lukkeloven, støtter vi også. Vi står foran påsken, og vi ved, at to af de allerstørste indkøbsdage i vores dagligvarebutikker er onsdag før skærtorsdag og lørdag før påskedag. Jeg har lyttet til den diskussion og bekymring, at kører vi videre med lukkeloven, som vi kender den, i den her situation, så er der altså en risiko for, at der vil være rigtig, rigtig mange kunder i dagligvarebutikkerne de to dage, og derfor er der også rejst forslaget om, at handelen skulle strækkes ud over flere dage. vi lyttet til i Venstre og synes, at det giver rigtig god mening, at vi lemper på lukkeloven, således at trykket på dagligvarebutikkerne kan spredes ud over flere dage, således at folk ikke kommer til at stå tæt op og ned ad hinanden, når der skal købes ind til påske. Forslaget har været på bordet før krisen, hvor jeg også selv var ude at bakke op om det, præcis af samme årsag, altså simpelt hen en bekymring for, at der vil være for mange i vores dagligvarebutikker på kort tid. Derfor støtter vi naturligvis også, at ministeren får en bemyndigelse til at sørge for, at der kan holdes åbent to yderligere dage i påsken. Tak til ordføreren. Der er ingen ønsker om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Det Konservative Folkeparti, og det er fru Mona Juul. Tak for det. Dansk Folkepartis ordfører kan desværre ikke være her i dag, men derfor har jeg også lovet lige at sige lidt om det her forslag. Vi synes, det er fornuftigt, at man i

Vi synes også, det er fornuftigt at udvide åbningstiden i påsken, så der er to ekstra dage. Det er så skærtorsdag og påskedag, butikkerne får lov at have åbent i den forbindelse. der er nogle store butikker, der gerne ville have haft åbent hele tiden. Det har de altid gerne villet. Men vi giver to ekstra dage, og det synes vi er rimeligt, så der ikke bliver for meget trængsel

kunderne ud på nogle flere dage, er det meget fornuftigt. Så vil vi jo så håbe, at dem, der skal ud at handle, også tager hensyn og siger, at vi ikke alle sammen behøver at komme ud og handle den samme dag.

så står vi her jo igen under de særlige forudsætninger, som covid-19 har sat os i. Jeg er rigtig glad for, at vi i dag kan hastebehandle de lovforslag, der skal være med til at skabe lidt klarhed over to rimelig presserende spørgsmål for vores virksomheder. Det første handler, som der også blevet sagt, om indlevering af årsrapporter. Vores virksomheder lige nu er rigtig pressede. Ved at udsætte fristen for indlevering af årsrapporten skaber vi i hvert fald en lille smule luft i antallet af presserende arbejdsopgaver, så tiden i stedet for kan bruges til at sikre, at ens virksomhed overlever. Samtidig kan der jo simpelt hen være tilfælde, hvor der ikke har været mulighed for at afholde generalforsamling. Det er en mindre ting, som vi kan ændre på, og det vil vi naturligvis gerne bakke op om. Det andet spørgsmål handler om lukkedagene i forbindelse med påske. Med lovforslaget giver vi jo også de større butikker mulighed for at holde åbent skærtorsdag og påskesøndag. Lukkeloven kan hurtigt blive et farligt emne at tage op, men jeg synes, at der her er tale om en afbalanceret løsning i en ekstraordinær situation. Vi skal have fordelt handelen bedre ud, så vi ikke får samlet for mange folk på samme sted på samme tid. Jeg ved også godt, at vi beder de ansatte i butikkerne lige nu om rigtig meget, at man havde set frem til de her påskedage. Men jeg håber, at man kan finde gode løsninger ude i butikkerne. I hvert fald også tusind tak for indsatsen der. Jeg synes, at kompromiset er afbalanceret og fornuftigt, og med det sagt vil jeg gerne meddele, at Radikale støtter lovforslaget. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører er fra SF, og det er fru Theresa Berg Andersen. Velkommen. Kl. Det er en svær tid for mange i de her coronatider. Alle partier på trods af skel giver og tager i de her uger. Det kommer tydeligt til udtryk ved de mange hasteforslag, som behandles her i Folketinget i øjeblikket. Jeg nærer kæmpestor respekt for mine politiske kollegaer, som på tværs af politiske skel er kommet frem til rigtig mange resultater på kort tid. I dag står vi her igen med noget, vi kan kalde to i en. Første del handler om at give erhvervsministeren bemyndigelse til at fravige pligter, som påhviler virksomhederne efter lovgivningen på selskabs- og regnskabsområdet. Særlig er der et ønske om at forlænge og derved fravige fristen i regnskabsloven for indsendelse af årsrapporter. Selvfølgelig skal vi imødekomme disse ændringer, fordi virksomhederne i de her tider er pressede. SF støtter det forslag. Men så er der også et andet forslag. Det handler om at suspendere lukkeloven i påsken med 2 dage, og her må SF trække sin støtte til forslaget. Vi ønsker, at det her kan deles op i to dele. Vi kan ikke bakke op af flere grunde. Vi mener ikke, at det er rimeligt over for de ansatte. Hverdagens helte: Sådan er der flere der har snakket om de folk, som yder en ekstra indsats i de her dage. Vi har set, hvor stor en forskel kassedamen og hendes kollegaer gør i de her tider. Og tak for det. De ansatte har ret til ferie og har brug for ferie lige nu. nu. Den her ændring skal jo ske, hvis man laver om, med 4 ugers varsel. Jeg har talt med flere, som har været på arbejde i vores dagligvarebutikker rundtomkring, og de kan berette om, at de har haft et minimum af fri, fordi hylderne skulle fyldes op. De ansatte glæder sig til en påskeferie, som skal foregå hjemme lige nu på grund af omstændighederne. Den påskeferie synes jeg at de ansatte har fortjent. HK har påpeget, at hvis de ansatte ikke får mulighed for at få et pusterum lige nu, kan det her ende med ekstra sygdom og i værste fald stress. I SF tror vi ikke på, at der i de her påskedage vil blive handlet ind som hidtil. Normalt handles der ind til store påskefrokoster i vores helligdage, men på grund af et påbud mod større forsamlinger tror vi ikke at de her sammenkomster vil være de samme som hidtil. Mange mennesker er i forvejen hjemme allerede nu, og folk har rigeligt med tid til at handle ind, fordi de er hjemme i dagene op til påske. Måske er der også en ekstra god grund til at lukke det hele ned i de her dage, også de store supermarkeder. Derfor mener SF, at det er godt, at det er de store supermarkeder, der lige nu skal lukke ned. Sluttelig vil jeg også sige, at en lukning af vores store kæder vil fremme de små. Landdistrikternes Fællesråd er kommet med nogle bekymringer på området. Her frygter man den konsekvens, at de lokale butikker og købmænd, som er ude i landdistrikterne, vil miste salg. Det gælder altså de små butikker ude på landet. I lukkeloven står der nemlig skrevet, at dagligvarebutikker med en omsætning på under 15 mio. kr. kan holde åbent i påsken. Vores erhverv er under pres. De store dagligvarebutikker har haft fine dage i de her krisetider. Påsken er en håndsrækning til de små dagligvarebutikker, og det er dem, som fortsat skal have lov til at have åbent i påsken. Alternativet kunne også være, at når krisen er ovre, kunne man jo lukke de store tre eller fire søndage efterfølgende, men det tror vi ikke på er muligt. Med de her argumenter har SF rigtig svært ved at bakke op om en suspendering af lukkeloven, også selv om vi kan se, at der er forsøgt at finde nogle løsninger – sådan noget som at tilpasse åbningstiden. Derfor håber jeg, at ministeren vil være med til at dele det her forslag op i to dele. Tak til ordføreren. Der er ingen ønsker om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører er fra Enhedslisten, og det er fru Victoria Velasquez. Jeg vil gerne starte med at sige tak til jer, vi kalder hverdagens helte, jer, der knokler i supermarkederne og har udvist en helt ekstraordinær fleksibilitet i de her uger, og som har stået allerforrest i forhold til risikoen for at blive smittet. I er alt andet lige nogle af de mest eksponerede mennesker i samfundet for øjeblikket, og I sætter jeres helbred på spil dagligt for at servicere os andre, så vi kan få købt ind. Så tak til jer. Regeringens intention med lovforslaget er, at man vil ophæve lukkeloven for at begrænse smitterisikoen ved at sprede handelen ud mellem flere butikker. At begrænse smittefaren er et mål, vi alle bakker op om. Flere er bekymrede for, at køerne vil blive lange, når man ser hvor mange og hvor meget der blev handlet ind på samme tidspunkt sidste år. Men der er en stor forskel. Statsministeren har allerede bedt om, at alle landets påskefrokoster skal aflyses, og det vil jo i sig selv reducere handelen gevaldigt. Flere arbejder hjemmefra, bestiller online, og muligheden for at kunne planlægge indkøbene er langt bedre, end den plejer at være, derfor ser jeg ikke nogen grund til at skulle sløjfe hårdtarbejdende butiksansattes fridage – ansatte, der i forvejen har strakt sig meget langt. Skulle man alligevel få brug for akut at kunne handle ind i de to ekstra dage, som regeringen foreslår, skal man jo lige huske på, at dagligvarebutikker, som har en omsætning på under 35 mio. kr., allerede holder åbent, og en væsentlig del af deres omsætning får de faktisk i påsken. Derfor er det ikke kun hverdagens helte, vi skal tage hensyn til her, men det er også de mindre dagligvarebutikker, der holder skansen over for de store kæder, og som er vigtige for et lokalsamfund at have. Vi skal finde en hårfin balance mellem need to have og nice to have. Og hvis det ikke er nødvendigt, at mange af jer også skal på arbejde i påskedagene, skal vi ikke gøre det, for så er det ikke need to have, så er det nice to have. Og derfor er vi i Enhedslisten imod denne del af lovforslaget. Hvad angår den anden del af lovforslaget, synes jeg, det er fornuftigt, at man udskyder fristen for indberetning af årsrapporter for virksomhederne. det kan jo også blive helt nødvendigt, når forretningen er lukket eller sat på lavt blus under coronakrisen. Og derfor håber jeg, at ministeren vil imødekomme os og SF i ønsket om at få forslaget delt op. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der er ingen ønsker om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Det Konservative Folkeparti, og det er fru Mona Juul. Tak for ordet. I denne svære tid dukker der hele tiden nye udfordringer op, store som små, praktiske som følelsesmæssige, økonomiske som menneskelige. Det er meget voldsomt. Og det er meget voldsomt at lovbehandle i lyntempo i disse dage og timer. Det er måske bare det mindste af det. I dag skal vi med L 168 løse et par opgaver, som egentlig bare skal løses, og som der skal sættes flueben ved, og så skal vi ellers videre med det, der også er rigtig vigtigt. Den ene opgave er at sikre mere tid til at lave årsregnskaber, holde generalforsamling og til at lave selvangivelse, både for virksomhedernes skyld, men dæleme også for revisorernes skyld, som i denne tid er voldsomt belastet. Virksomhederne har travlt med at tackle de mange udfordringer, der følger med nedlukningen af Danmark, revisorerne med de mange ekstraopgaver med at få hjælpepakkerne så hurtigt som muligt ud at virke for de ramte virksomheder. Derfor er det et tiltag, vi selv har været med til at bringe frem, og som vi naturligvis støtter. Revisorerne påpeger dog også, at der er andre frister, f.eks. i skattelovgivningen, som bør forlænges. Det gælder bl.a. i forhold til privatpersoner med komplicerede skatteforhold og i forhold til indsendelse af dokumentation for prisfastsættelse, altså transfer pricing. Den anden opgave er at sikre afstand mellem de handlende i påsken. Jeg har selv været kassedame for noget, der minder om 100 år siden, og jeg ved udmærket godt, hvor travle de der dage er, altså onsdag og lørdag. Her har detailbranchen selv fundet en løsning, hvor der tages hensyn til både sundhed og sikkerhed, at den ekstra handel, der må forventes i påsken, også vil komme her. Tak for det. Jeg tænker dog ikke, at der er nogen grund til at lade undtagelsen løbe helt frem til årsskiftet. Det er jo trods alt bare påsken, vi gerne vil fikse herfra. Derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får lavet en lukning af lovforslaget umiddelbart derefter. Ellers støtter vi naturligvis en løsning, som branchen selv bakker op om, og hvor man efter min bedste overbevisning agerer ansvarligt og godt over for butikkerne, ligesom man også agerer ansvarligt forhold til de butikker, der ikke handler med dagligvarer, altså tøjbutikker, boghandler og alle de restauranter, der nu er blevet rigtig gode til at sælge mad ud af huset. Vi er faktisk et oplyst samfund, og danskerne har lært at håndtere corona, således at indkøb i hverdagen fungerer fint og sikkert. Og nu, hvor selv genbrugspladserne har fundet ud af, at det ikke er farligere at smide pap i containeren end at købe 2 l mælk, er det mit håb, at mange andre ser det samme. For selv om vi er midt i krisen, er der ikke nogen grund til at holde noget lukket, der ikke er nogen risiko ved Og måske kunne kirken og ministeren herfor lade sig inspirere af det. Jeg har jo set, at man både kan lave gudstjenester online og lave driveinkirker, men mon ikke man også kan finde en løsning i forhold til de fysiske kirker. Lad mig til sidst sige, at det er rigtig godt og velfortjent, når vi hepper på sundhedspersonalet. De skal have en kæmpestor tak for deres indsats. Det samme skal vi også huske at sige til butikkerne og deres ansatte. Jeg synes faktisk, de gør en superflot indsats, for at vi alle sammen kan handle forsvarligt. Så tak for det. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen ønsker om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører er fra Nye Borgerlige. Det er hr. Lars Boje Mathiesen. Velkommen. Kl. endnu et godt tiltag. Jeg vil gerne rose regeringen og erhvervsministeren for at tage de tiltag. Det er noget, erhvervslivet har efterspurgt derude. de skal handle, eller hvad de skal gøre, men jeg vil godt opfordre folk til noget. Hvis de nu havde planlagt at handle i de små butikker, fordi de store var lukkede, de måske også huske de små butikker i den her tid, for nogle gange ligger en ret stor del af deres omsætning i de her påskedage, hvor de store butikker har lukket. Hvis man nu kan tænke lidt over det – det er bare en opfordring herfra – så kommer vi måske alle sammen godt igennem det her. Men en stor ros for forslaget, og vi kan både støtte det med lukketid og især også det med regnskabsfleksibiliteten. Så stor ros til regeringen for det her. Rosen fortsætter til begge forslag. Det er to gode forslag, som vi bakker op om. Vi er særlig glade for det her forslag om at suspendere lukkeloven. Det er faktisk sådan, at for 4 dage siden udsendte vi en pressemeddelelse med overskriften »LA foreslår lempelse af lukkeloven hen over påsken«. siger erhvervsordfører Alex Vanopslagh: Regeringen bør suspendere lukkeloven hen over påsken, så kunderne frem for at handle i store klynger med høj smittefare op til lukkedagene i stedet spreder deres indkøb ud over de traditionelle lukkedage. Dagen efter kommer der en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet, hvori erhvervsministeren siger: Det giver os alle større mulighed til at handle på forskellige tidspunkter. Det giver kortere køer og mindre smitteeksponering, hvorfor regeringen foreslår at suspendere lukkeloven. Jeg synes, at det er en ualmindelig klog pressemeddelelse, der er udsendt. Jeg tror ikke helt, at jeg tør samle mod til at sige, at der er et sammenfald og en sammenhæng mellem den udsendte pressemeddelelse fra Liberal Alliance og den fra Erhvervsministeriet, men jeg tør alligevel nære et lille håb, og fremover vil jeg sørge for, angår alle de pressemeddelelser, Liberal Alliance udarbejder på erhvervsordførerområdet, at sætte erhvervsministeren på Bcc. Det kan jo være, at vi får en sund erhvervspolitik også efter den her krise. Jeg håber, at det er starten på et godt samarbejde. Man ros herfra for begge forslag i lovforslaget. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger, og da jeg ikke ser nogen ordfører til stede fra Alternativet, vil jeg gerne give ordet til erhvervsministeren. Velkommen. Tusind tak for ordet, og må jeg ikke bare starte med den sidste del af lovforslaget først ved at gøre, som også flere af mine kollegaer har gjort, nemlig her fra Folketingets talerstol at udtrykke den største respekt og den største tak til de mange medarbejdere, der er ude i vores butikker i detailhandelen i de her dage. Vi ved godt, at I er i frontlinjen, og at det føles utrygt, men I gør det alligevel, og I er med til at holde hjulene i gang og holde Danmark kørende – så kæmpekæmpestor tak til jer. En del af det her lovforslag går ud på at begrænse smittespredningen af coronavirus, og vi ved, at dagene op til og også under påsken traditionelt er nogle af de største handelsdage, vi har. Og jo, det er rigtigt, at der plejer at være påskefrokoster i påsken, og det er der ikke i år, men så er vi så tilsvarende mange, der ikke skal holde påskefrokoster og ikke skal til påskefrokoster, men som stadig væk bare hver især skal have noget at spise, derfor vil der stadig væk være et tryk på vores handelsvarer og dagligvarebutikker. Det betyder alt andet lige, at mange mennesker vil være samlet i butikkerne på en gang, det vil også øge smitterisikoen for covid-19, men den smitterisiko kan vi godt begrænse, og derfor mener jeg også, at vi skal gøre det. Det er jo derfor, at regeringen fremlægger den her model i dag, hvor dagligvarebutikker, der ellers ikke må holde åbent på lukkedage, får mulighed for at holde åbent skærtorsdag og første påskedag i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 17.00. På den måde er vi med til at udvide rummet, hvori folk kan handle, så vi forhåbentlig ikke klumper os sammen i butikkerne. Og jeg vil gerne gentage hr. Bent Bøgsteds opfordring til os alle sammen om at huske at bruge de tidsrum, hvor der er åbent, og sprede handelen ud på de åbne timer, der er, så godt vi kan det. Jeg er glad for, at det faktisk er lykkedes at lave en balanceret model, hvor man ikke tager alle fire lukkedage i påsken, men tager to af dem; man tager et afgrænset tidsrum. Og på den måde har man bragt det derhen, hvor der faktisk her er en model, hvor den samlede dagligvarebranche på tværs af alle de forskellige holdninger, der helt naturligt er til lukkeloven, alligevel kan bakke op om det, og hvor også Landdistrikternes Fællesråd på trods af velkendte synspunkter, som jeg i øvrigt deler, om lukkelovens betydning for de mindre handelsdrivende i vores samfund udeomkring i Danmark alligevel godt kan se, at der her er fundet en fornuftig balance. Med det lovforslag, som vi har med at gøre her, bliver det så foreslået, at jeg som erhvervsminister får bemyndigelse til at fastsætte regler, der fraviger fra de begrænsninger, der er i den i den lov, sådan at den aftalte model kan gennemføres her inden påske. Og jeg vil gerne sige til fru Mona Juul, som foreslår, at solnedgangsklausulen på loven skal rykkes frem: Hvis udvalget vælger at dele det op, kan man overveje at gøre det; jeg vil bare sige, at det kun er min hensigt at bruge den på de to påskedage her. Så på den måde skulle der ikke være problemer med at imødekomme det, men måske heller ikke engang det samme behov – det er i hvert fald hermed sagt fra Omkring den anden del af lovforslaget vil jeg sige, at vi jo står i en helt ekstraordinær situation lige nu; vi står i en alvorlig krise, hvor mange virksomheders eksistens faktisk reelt er truet. Derfor er det afgørende, at vi hjælper hinanden med, at der bliver frigivet tid, at der bliver frigivet kompetencer ude i virksomhederne, så de kan koncentrere sig om at håndtere de udfordringer, der følger af corona. Og der er et samlet erhvervsliv, der har gjort opmærksom på, at der hverken i epidemiloven eller i den nuværende selskabs- og regnskabslovgivning er de tilstrækkelige muligheder for at tage højde for en helt ekstraordinær situation, som vi har med corona. Regeringen lytter selvfølgelig til den meget klare appel, der er kommet fra erhvervslivet, som vi godt ved har ekstraordinært travlt lige nu. Og med det lovforslag, vi behandler i dag, foreslår vi derfor, at erhvervsministeren får mulighed for og bemyndigelse til at dispensere fra visse regler på regnskabs- og selskabsområdet til gavn for vores erhvervsliv i den her særlige situation. Jeg vil bl.a. udnytte bemyndigelsen til at fastsætte regler om, at fristen for indsendelse af årsrapporter på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets områder udskydes, og jeg forventer, når loven bliver vedtaget, at kunne udskyde det med 3 måneder. I den sammenhæng vil jeg gerne bakke op om det, hr. Torsten Schack Pedersen sagde omkring revisorerne. For sandheden er jo, at vi med den her udskydelse ikke alene frigiver tid og kompetencer i virksomhederne, men også at vi forhåbentlig frigiver nogle mennesker, der knokler med årsrapporter i øvrigt, nemlig vores revisorer, som vi i høj grad har brug for kan bruge kræfter på de støtteordninger, som regeringen, arbejdsmarkedets parter og ikke mindst hele Folketinget jo i de her dage ruller ud i hele landet. Så det er en meget relevant betragtning, som Venstre har fremført omkring revisorerne. Til sidst vil jeg bare sige tak for den pæne modtagelse af lovforslaget, og selv om det er en hastebehandling og det hele går stærkt, vil jeg bare kvittere for det gode samarbejde i erhvervsordførerkredsen, og jeg ser frem til at kunne drøfte videre med udvalget, hvor jeg selvfølgelig vil være behjælpelig med, at det ønskede ændringsforslag fra SF og Enhedslisten om at opdele lovforslaget kan tilgå udvalget til den videre behandling.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 Det sidste punkt på dagsordenen er: 6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 158: Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks godkendelse af aftalegrundlaget mellem Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige

Den Nordiske Investeringsbank er en fornuftig indretning at have, forstået på den måde, at det er klogt at få flere aktører til at samarbejde om at få nået nogle gode resultater på vigtige samfundsspørgsmål og vigtige samfundsopgaver. Det er jo sådan, at det er erhvervsministeren, som med den fine titel af guvernør bestyrer Den Nordiske Investeringsbank fra dansk fra dansk side – ikke hele banken, men de danske interesser i investeringsbanken. Og det er sådan, at man fra bankens side har ønsket at få en ændring af vedtægterne omkring Den Nordiske Investeringsbank, som gør, at man får nogle nye principper lagt til grund for den udlånspolitik, man har, således at man flytter lån over til den egentlige bankforretning. Det er på linje med så mange andre, og det ser efter vores bedste overbevisning ud til at være en ganske fornuftig foranstaltning. Jo mere vi får skabt af grundlag for at have et godt samarbejde, jo bedre vil vi også stå på banen. Vi tænker jo meget på coronatider osv., hvordan vi får samfundet i gang igen, og hvordan vi sikrer, at den grønne omstilling kommer bedst muligt i gang, og det at have en bank, som kan være med til at investere i nogle fornuftige projekter, kan gøre, at, jeg jeg havde nær sagt hele verden kommer i gang igen oven på den her coronakrise. Vi synes alt i alt, at vi skal udstyre guvernøren med en bemyndigelse til at tiltræde de nye vedtægter; de ser ganske fornuftige ud. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger. Og den næste ordfører er fra Venstre, og det er hr. Torsten Schack Pedersen. Kl. Tak for ordet. Den Nordiske Investeringsbank er en offentlig investeringsbank, der ejes af Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Letland og Litauen. Investeringsbanken finansierer projekter i form af lån og garantier, der har til formål at forbedre konkurrenceevnen og miljøet i landene. Beslutningsforslaget går grundlæggende ud på, om Danmark kan godkende aftaler om ændringer i bankens vedtægter. hvis ikke jeg tog helt fejl, da jeg læste bemærkningerne, så er det faktisk vedtægtsændringer, der er godkendt under den tidligere regering. Det betyder jo, at vi i Venstre synes, det er en god idé. Man må vedstå sig arv og gæld, og det gør vi naturligvis også her. centrale vedtægtsændringer. Den første går på en ny model for kapital- og likviditetsstyring. Det går fra at være baseret på risikoneutrale kapitalkrav til at ske i overensstemmelse med anerkendte principper for ansvarlig bankvirksomhed. De otte guvernører – og som den socialdemokratiske ordfører understregede, er erhvervsministeren en af dem – der udgør den øverste ledelse af banken, får med ændringen beføjelse til at træffe beslutning om principper for kapital- og likviditetsstyring. Formålet er, at banken i højere grad skal baseres på samme risikofølsomme krav, som stilles til kommercielle banker. Den anden ændring er afviklingen af to låneprogrammer. De afvikles i deres nuværende form og indarbejdes i investeringsbankens almindelige låneforretning. Ejerlandenes garantier og kapitalreserver overføres til den normale forretning, mens nogle af garantierne for de her låneordninger annulleres. Den tredje vedtægtsændring er en styrkelse af kontrolkomiteen, der fører tilsyn med bankens ledelse og bestyrelse. Den sidste vedtægtsændring er en udvidelse af bankens instrumenter til potentielt at omfatte egenkapitalinvesteringer som supplement til lån og garantier, som ydes i dag. Det er rimelig teknisk, når man står og gennemgår det. Virkeligheden er, som jeg ser det, at noget af det, som i dag sådan er fast praksis, nemlig at der er en maksimal gearing på 250 pct. af den investerede kapital, bliver mere risikobaseret. Det er sådan set den måde, man gør det alle mulige andre steder, og det giver ganske god Det er fornuftige ændringer, og som sagt er aftalen om dem indgået under den tidligere Venstreledede regering, så derfor støtter vi naturligvis beslutningsforslaget. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er hr. Bent Bøgsted. Velkommen. Nu har der været to ordførere, først hr. Orla Hav fra Socialdemokratiet og så hr. Torsten Schack Pedersen fra Venstre, der har redegjort for, hvad forslaget indeholder. Jeg skal derfor ikke trætte med yderligere

jeg er glad for, at vi holder fast i, at vi hastebehandler også det her lovforslag, så man ikke begrænser Den Nordiske Investeringsbanks muligheder for at hjælpe i forbindelse med covid-19. Ligesom den her krise på på sundhedsområdet går ud over alle grænser, så gør den det jo også inden for økonomi og erhverv, og derfor er det rigtig godt, hvis vi også kan bruge Den Nordiske Investeringsbank til at finde nogle fælles løsninger.

Tak for det. Uha, det er svært at være ny erhvervsordfører for en stund og få et beslutningsforslag som det her ind i går aftes. Det kræver absolut sit af en ny erhvervsordfører, bliver jeg nødt til at sige. Jeg kan starte med at sige tak til hr. Torsten Schack Pedersen for at gøre noget kompliceret mindre kompliceret. Det her beslutningsforslag har nemlig til formål at sikre, at Den Nordiske Investeringsbank til enhver tid styres i henholdt til de anerkendte principper for ansvarlig bankvirksomhed, herunder i forhold til kapital- og likviditetsstyring. Vi giver her guvernøren beføjelser til at fastlægge overordnede principper for, hvor meget kapital og likviditet banken skal holde i forhold til de risici, som banken tager i sin forretning.

Tak for det. Jeg vil også gøre det kort. Der er flere, der har gennemgået de forskellige ændringsforslag, og vi synes også, at de lyder fornuftige. Vi har et par supplerende spørgsmål, som vi tænker at behandle i det videre udvalgsarbejde, og det ser vi frem til. Tak. Tak til ordføreren. Den næste ordfører er fra Det Konservative Folkeparti, og det er fru Mona Juul. Tak for ordet. I disse voldsomme tider, hvor sundhedskrisen medfører en økonomisk krise, så skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at minimere tab af arbejdspladser, naturligvis. Derfor bakker Konservative også op om, at Den Nordiske Investeringsbank får beføjelser til at fastlægge de overordnede principper for, hvor meget kapital og likviditet banken skal holde i forhold til de risici, som banken tager i sin forretning. Naturligvis, fristes man til at sige, for ændringen betyder, at Den Nordiske Investeringsbank så i højere grad kan basere kapital- og likviditetsstyring på samme risikofølsomme krav, som stilles til kommercielle banker. Det er der brug for i denne tid, så tak for det. Tak til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars Boje Mathiesen. Værsgo. Kl. 13:21 (Ordfører) Lars Boje Mathiesen (NB): Jeg kunne godt starte en stor ideologisk debat om, hvorvidt staten skal involvere sig, og hvor meget den skal involvere sig i banker og alt mulig andet.

Tak for det. Det her er jo et levn fra de gode, glade VLAK-dage, og i Liberal Alliance står vi ved både gæld og arv, den positive og negative af slagsen, og derfor stemmer vi selvfølgelig også for det her lovforslag. Tak til ordføreren. Jeg ser ikke nogen ordfører fra Alternativet, og dermed vil jeg gerne give ordet til erhvervsministeren. Jeg ventede på, om der var udsendt en pressemeddelse fra Liberal Alliances erhvervsordfører om emnet, men det var så ikke tilfældet lige i den her sag. Men det er rigtigt nok, at der har været arbejdet med det her i et par år, men nu står vi her så. Vi skal sikre, at Danmark kommer bedst muligt igennem coronakrisen, og det indebærer i høj grad også månederne og årene, som kommer på den anden side. Her vil bl.a. Den Nordiske Investeringsbank komme til at spille en stor rolle, fordi den er sat i verden for at yde lån til virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med at forbedre konkurrenceevnen og/eller miljøet. På den måde er Den Nordiske Investeringsbank allerede en vigtig del af at sikre fremtiden i de nordiske og de baltiske lande, og det er endnu vigtigere nu, end det nærmest nogen sinde har været før. Den Nordiske Investeringsbank ejes af de fem nordiske og af de tre baltiske lande i fællesskab, og vi har et fælles ansvar for at sikre, at banken har de bedste rammer for at hjælpe nye og eksisterende kunder kunderne er altså danske, øvrige nordiske og baltiske virksomheder – så sikkert gennem coronakrisen som muligt. De vedtægtsændringer, som er præsenteret for Folketinget i dag, spiller en væsentlig rolle i den sammenhæng, for de skaber basis for, at banken kan få en mere moderne risikostyring, som det også er blevet fremført tidligere af ordførere. Det vil give banken bedre mulighed for at anvende sin betydelige overdækning til aktivt at gå ud og understøtte nye og eksisterende kunder her i krisen både med lån, men også med henstand, der kan være nødvendig, for at en virksomhed kan undgå at fyre medarbejdere, eller at en kontorejendom kan udskyde huslejebetalingerne for lejerne. Derfor kommer forslaget på programmet i dag. fine titler findes der altså også i Norden – får beføjelser til at træffe beslutninger om principper for kapital- og likviditetsstyring. Den Nordiske Investeringsbank skal selvfølgelig styres efter samme ordentlige principper, som gælder ansvarlig bankvirksomhed i øvrigt. Det gælder bl.a. i forhold til at få indført en ny model for styring af kapital og likviditet i Den Nordiske Investeringsbank, som omfatter alle risici i banken, det gælder afvikling af to særlige låneprogrammer til henholdsvis projekter uden for medlemslandene og miljøinvesteringer i nabolandene, som i stedet gøres til en del af Den Nordiske Investeringsbanks almindelige forretning. Det betyder bl.a., at tab på lån fremover i første omgang dækkes af Den Nordiske Investeringsbank og ikke af ejerlandene direkte. Det er også vigtigt at understrege, at forslaget ikke koster Danmark nogen nye penge. Ændringen af vedtægterne indebærer justeringer og faktisk en mindre reduktion af de garantier, som Danmark yder til Den Nordiske Investeringsbank. Og banken vil fortsat blive styret med henblik på at kunne fastholde den stærkest mulige rating, den såkaldte triple-A-rating. Det at give Den Nordiske Investeringsbank mulighed for at drive bankvirksomhed ud fra en tidssvarende form og en moderne risikostyring er vigtigt. vi ved, at det vil give mulighed for at anvende bankens betydelige overdækning til aktivt at gå ud og understøtte nye og eksisterende kunder her under krisen; vi ved, at Den Nordiske Investeringsbank har stor erfaring med investeringer i grøn omstilling i de nordiske og baltiske lande, og det er der hårdt brug for i disse tider; og endelig ved vi, at ændringerne i vedtægterne vil give banken flere muskler til at finansiere bl.a. grønne projekter, uden at det som sagt kommer til at koste Danmark nye penge, og uden at det går ud over kreditvurderingen af banken. Det er alt sammen elementer, som vi har hårdt brug for lige nu, og som vi kommer til at have endnu mere brug for i de kommende måneder og år. Det er derfor, vi hastebehandler ændringen i dag, så vi ikke forhindrer banken i at foretage de investeringer, der kan være med til at stimulere de nordiske og baltiske økonomier og afbøde konsekvenserne af coronakrisen. Tak til ministeren. Der er ikke ønsker om korte bemærkninger til ministeren. Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Erhvervsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. (Karen Ellemann): Der er ikke mere at foretage i dette møde. Det næste møde afholdes i dag kl. 16.00 med andenbehandlingen af L 158. Mødet er hævet. Tak